Kako idemo sve od jednog do drugog člana, primećujemo velike probleme.Čini mi se da će pojedini članovi među sobom da zarate i do kraja, dok se bude stiglo da kraja. Dobar dokaz tome je i član 24. Mi sada, imajući u vidu Predlog, imamo još dve varijante. Jedna je varijanta da se ovaj član dopuni sa jednim stavom, a druga varijanta amandmanska intervencija je bila da se član 24. briše potpuno. I verovatno najbolje rešenje za ovaj član bi bilo da se briše. Ovde ćemo imati problem, jer mi ne znamo ni ko podnosi, odnosno pokreće postupak po službenoj dužnosti, ni kada,ni zašto, ni kome će ga podneti.Slična je situacija, evo, sada mogu da se vratim malo unazad, i sa članom 12. kada je rečeno sa članom 12. kada je rečeno da imalac posebnog dela u zgradi ukoliko niko ne bude intervenisao po službenoj dužnosti sad da kažemo, a preti neposredna opasnost njegovoj posebnoj stambenoj jedinici ili možda preti opasnost po živote drugih građana, on može sam da otkloni te nepravilnosti, odnosno da izvrši određenu građevinsku intervenciju, rekao bih ja.Pa zar ne vidite tu da postoji mogućnost zloupotreba? Ako ćemo imati profesionalnog upravnika, ako imamo organe stambene zajednice, otkud sad mogućnost da neko drugi interveniše? Vi polako tako iz člana u član ostavljate i neke druge mogućnosti, da ste potpuno sigurni da je ovo dobro, kao što ste vi rekli, vidite Srbiju lepih zgrada, lepih stanova i kada sam vas ja pitao u raspravi u načelu kada mislite da će ovaj zakon dati efekte, vi ste rekli – pa čim ga mi usvojimo, on stupa na snagu. Znam ja kad on stupa na snagu, ali kada vi vidite lepe zgrade, ofarbane

Vi pretpostavljate da veliki broj građana u Srbiji nemaju rešeno stambeno pitanje i da koriste stambeni prostor u zakup. Naravno, to treba oporezovati. Od toga niko ne beži. Porez se mora plaćati. Porez nije dobrovoljna kategorija. Porez je nešto što što je obavezno. To je s jedne strane, a s druge strane ove takse i zaista biće veliki broj profesionalnih upravnika koji će raditi, pa registracija kod privredne komore, pa licenca i ostalo. To su sve novi, dodatni troškovi koje ćemo plaćati ćemo plaćati i vi i ja i svi drugi građani Srbije zajedno iz svojih sredstava. Nikad niste razmišljali kako i na koji način da se smanji, ako ima mogućnosti, porez na dodatu vrednost ili nešto drugo, nego razmišljate kako i na koji način možete još sredstava od građana Srbije još da zahvatite.

a član glasi: „Upis zabeležbe vrši se na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti, ako Registrator dođe do saznanja o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za stambene odnose.“Ako se vrši na osnovu prijave, onda nije Registrator došao do saznanja, nego mu je data prijava od strane upravnika ili zakonom ovlašćenog lica. Ako je po službenoj dužnosti, onda ovaj član kaže da taj koji po službenoj dužnosti postupa nije registrator, nego neko drugi, a ne piše ko je.Dakle, zabeležba predstavlja podatak, činjenicu, proverljiv koji je u vezi sa dokumentima koji su od značaja za stambene odnose. Može da bude bilo šta. Onaj Onaj ko vodi stambenu zajednicu, skupštinu stanara, kaže, napravi zabeležbu i šalje i u članu 35. će se ponoviti. Nepotrebno se napravila nejasnoća, kao što se i nepotrebno nije dovoljno promislilo o rešenjima koja se predlažu ovim zakonom i o tome ću vam argumentovati na sledećem članu. Hvala. Zahvaljujem.Na naziv iznad člana 26. i član 26. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite. Član 26. ima rubrum način podnošenja prijave i u svoja tri kratka stava govori o tome - prijavu podnosite u papirnoj, elektronskoj formi i pozivate se na Zakon o elektronskom dokumentu i elektronskom potpisu.Zašto

Koliko cenite da vam treba minuta za obradu podnesene prijave elektronski, papirno, kako god hoćete? Možemo da se dogovorimo 15 minuta,

hipotetički da svih 10.000 minuta koje registrator provodi u lokalnoj samoupravi, on u ravnomernim razmacima troši 15 minuta na po jednu prijavu, on ne može uradi više od šest mesečno, odnosno 7.200 godišnje. Ko će da uradi ostale i kada?Sličnu raspravu sam vodila kada su bila beskonačna produžavanja važenja pasoša, jedna izvanredna žena iz MUP, koja je izvanredno vodila svoje poslove. Ja sam je pitala - koliko vam treba minuta za jedan pasoš? Nemojte da stavljamo zakonu rok od godinu dana ako imate 200.000 pasoša, morate da potrošite neko vreme na 200.000 pasoša, tako ovde morate da potrošite neko vreme na prijavu.Sve što vas ja molim, odnosno na šta upozoravam stavom da brišem sve članove je da ako imate definisano kako se podnose prijave, da morate da imate pre toga izmereno koliko vremena trošimo na te prijave, koliko će biti prijavljenih, 100.000 zajednica? Koliko? Tri miliona stambenih jedinica ima u Srbiji 2,5 miliona je nastanjeno. Koliko će biti? Sto ako jedna može 7.200 onda vam je odmah jasno koliko vam vremena treba, kako god podnosili prijavu, pismeno, elektronski, komunicirali kako god želite?Dakle, želite?Dakle, kada vas pitam ko radi službenu dužnost? Ja to pitam zato što će to da pita neka druga koja se ne zove kao ja, koja će doći u lokalnu samoupravu. Kada vas pitam koliko će vremena nama svima trebati da registrujemo? Tako što uzmem da izračunam da jedna lokalna samouprava može 10.000 minuta mesečno da radi. To je idealni slučaj, znači da svih 10.000 minuta rade samo prijave koje dolaze poštom ili elektronski. To je ono što vas ja molim od početka načelne rasprave, ne možete menjati ono što ne merimo. Da bi mogli da menjate moramo da izmerimo koliko nam vremena treba za promenu koju hoćemo da uvedemo u Zakonu o stanovanju.

a onda učestvujete u raspravi u kojoj dajete određene predloge itd, naravno, kritike i određene predloge. Pa, sada mi nije jasno, ako mi usvojimo te vaše predloge, jer to onda znači da ste vi saglasni sa zakonom?Mislim da nije nikakav problem, možemo pet dana da raspravljamo o svemu ovome, meni je potpuno jasno da je to kako se kaže, demokratski legitiman način političke borbe, da se piše briše se. Nisam Nisam samo sigurna da oni koji glasaju za vas, da im se dopada da neko napiše u amandmanu briše se, ali dobro.Kada već pominjete ovo prijava u papirnoj formi itd. pre svega, vrlo je važno znati da nemaju svi građani mogućnost da imaju elektronski potpis i to je okrenuto pre svega ka njima. Može u papirnoj formi, može elektronski. Dakle, ovaj član 26. tiče se pre svega onih kojima treba dati mogućnost da mogu da daju i u papirnoj formi svoju prijavu.Svi su između ostalog i podzakonski akti i rokovi tačno određeni. Mislim da znate da ovo ministarstvo ni u jednom svom podzakonskom aktu nije kasnilo. hiljada minuta ima registrator na raspolaganju mesečno.Ne

vremena.Uopšte ne govorim o tome da vi usvojite bilo šta od onog što pričam, ali vas pitam kako ćete da iskoristite to vreme? Da li ima 100.000 predviđenih skupština da se registruje?

pričam ja o tome ko će za koga da glasa, nek glasa za koga god hoće, ne marim, ja vam pričam o tome da ste vi doneli zakon koji je neprimenjiv jer izostaju elementarni odgovori na odredbe koje menjaju živote ljudi i menjaju rad lokalnih samouprava. To je sve što vezujem za član o načinu podnošenja prijava.Možemo mi da razgovaramo jedno šumom, drugo drumom, nije to problem, to neće doneti rezervne minute lokalnim samoupravama. I obaveza da se meri pre nego što se odluči je svedena na to koliko radnih minuta imaš mesečno, sve da ih potrošiš na to da registruješ.Ja čak, i što sam protiv potpuno ovog zakona, jer mislim da je neprimenjiv, ja vama želim da uspe u Srbiji, da uspe u Srbiji. Neka sam ja protiv vaše strategije, ali želim, ako je to nešto dobro neka uspe u Srbiji.Pitam vas vrlo jednostavno pitanje, a dobijam folklor. **Đorđe

Evo 10.000 minuta kako god da je to izračunato, na koji god način, svakako je manje od 10, 12 godina kada smo imali čak tri zakona koji su pokušali ovu oblast da regulišu, pa nisu to uspeli.Sada zaista ne znam zašto da slušamo ovakve primedbe? Ovakve primedbe slušali i na Zakon o planiranju i izgradnji, problem koji je rešavan godinama unazad, a gledajte šta smo uspeli da uradimo za samo godinu, dve od primene ovog zakona.Sada slušamo opet iste kritike od onih koji su ovakav problem, tačnije ovaj problem pokušavali da reše 10, 12 godina. Pa, svaka vam čast što uopšte imate hrabrosti da stavite jednu ovakvu primedbu. Hajde da krenemo, ja sam uvek za to, da radimo pa da ispravimo u hodu nešto što ne valja, ali vi sada nama dajete primedbe na nešto što niste mogli da uradite 12 godina. I to kakvu primedbu, primedbu što kažete briše se i ne napišete ništa dalje.Mi dalje.Mi to tako nećemo i nećemo prihvatiti da se ovako nešto briše, nego hoćemo da radimo, pa svih tih 10.000 minuta, puta godina koliko god treba, ali uradićemo nešto, a ne deset godina da brišemo i da ne uradimo ništa. Hvala. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.

koji stvarno ne mogu da shvatim zašto nije prihvaćen obzirom da i u Zakonu o opštem upravnom postupku, i prema parničkom postupku, i prema krivičnom postupku zna se da kada se poštom podnosi neki dokument, kao datum prijema se uzima dan kada je predat pošti taj zakon.Vi omogućavate da se poštom podnese prijava, ali nećete da prihvatite da je datum kada je pošti predat taj zahtev, odnosno ta prijava datum prijema, nego kada pošta uruči organu koji treba da registruje.Ne može građanin da odgovara za to da li će pošta dva, tri, pet ili sedam dana da dostavlja taj dokument. Rok za promenu i rok za podnošenje je prijave je 15 dana. Ako se u roku od 15 dana ne podnese prijava ona kao neblagovremena biće odbačena zaključkom. Zašto onemogućavate da prijave budu podnete poštom na vreme i u skladu sa zakonima koji postoje u ovoj zemlji?Kakav je ovo postupak koji izlazi iz okvira upravnog postupka? Imate potpuno različitu normu u odnosu na Zakon o opštem upravnom postupku.Sa druge strane, mislim da ponižavate, kao ministarka u Vladi ponižavate poslanike i ponižavate građane Srbije. Ponižavate zato što sat vremena vam uporno poslanici iz drugih poslaničkih grupa postavljaju neka pitanja i vi ne želite da odgovorite ni na jedno pitanje. Ja razumem da vi nećete da komentarišete svaki amandman, ima ih puno,

Znači, nema rasprave u ovoj Skupštini. Zašto smo došli da raspravljamo, ako će druga strana sve vreme da ćuti. Nema svrhe da vodimo ovu raspravu. Ne vodimo mi ovu raspravu zbog sebe. Vodimo zbog građana i da bi uspeli da ubedimo drugu stranu da prihvati amandman. **Đorđe Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Hvala, gospodine predsedavajući.Opet vrlo kratko. Moram samo da primetim da je velika šteta što predlagač amandmana nije kazao šta je predložio i nije proičitao obrazloženje sa kojim se zaključuje zašto ovo ne treba da bude prihvaćeno. Ujedno, to je i razlog zašto priča o nekim pitanjima na koja se ne odgovara. Ako su sva pitanja kvaliteta ovog izlaganja malopre i ako je smisao isti, onda mislim da na to stvarno ne treba trošiti vreme. Ovo ne može da se prihvati i piše zašto. Hvala. po amandmanu. **Nenad Konstantinović** Ja nisam ministarka hteo da čitam ovo obrazloženje, jer je ono sramotno. Ja ne znam zašto kolega iz SNS proziva mene da to pročitam. Vi ste odgovorili na to amandman se ne prihvata jer se u članu 26. Predloga zakona pravi razlika između papirnog, u zagradi, analognog i elektronskog u zagradi, digitalnog oblika prijave. Papirni oblik prijave je analogna prijava? Gde ste našli izraz analogna prijava koja se podnosi u papiru? Zato ne čitam. Pretpostavljam da je neko pogrešio. Nema smisla da brukamo Vladu.

Da se nadovežem na ovu raspravu koja je trajala po prethodnom amandmanu, zaista bih voleo da saznam kakva je to papirna odnosno analogna forma, odnosno oblik prijave, jer srpsko pravo i srpski pravni poredak poznaje pisanu prijavu a ne poznaje papirnu prijavu. Papir kao sredstvo je jedna stvar, ali zna se kakva može biti prijava i isključivo do sada u srpskom pravnom poretku, pred svim organima, postojala je pisana forma. Papirna može biti maramica, papirna može biti novina itd. itd, ali zna se da je forma pisana.Da se nadovežem na celokupnu raspravu, očigledno da ni predstavnici vlasti ne čitaju ove amandmane jer mi je prosto neshvatljivo malopređašnja opaska kako je mogao da zahteva da se pročita jedno ovakvo obrazloženje, jer je zaista bilo potrebno sačuvati ugled i dostojanstvo ministarstva.Ono što je jako zanimljivo jeste da predstavnici ministarstva nemaju odgovor ni na jedno pitanje. Meni je žao kolege iz opozicije koji uporno ponavljaju, međutim, nažalost, ja sam jedan od njih koji uporno ponavljaju pitanja i ukazuju na loše stvari ovoga zakona, iako smo svesni da ministarstvo nam neće ništa odgovoriti. Zašto? Zato što ne postoji argumentacija da bi nam odgovorili.Ovaj zakon je loš. Ovaj zakon, u onim delovima u kojima nije loš je nestručno napisan i najbolje bi bilo da se povuče. Zato što nažalost, neki od poslanika vladajuće većine, ne može se iako smo se mi trudili da predložimo određene amandmane, možda jeste bilo najpametnije napisati na sve članove - briše se, jer ovakav jedan zakon je na štetu građana Srbije i ovo građani Srbije ne mogu da isprate. Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Nijedan član ovog zakona nije na štetu građana Srbije, a u obrazloženju jasno piše, a sada ću ja da ga pročitam, pošto vi deo obrazloženja čitate i koristite, deo ne koristite – amandman se ne prihvata jer se u članu 26. Predloga zakona pravi razlika između papirnog, u zagradi, analognog i elektronskog, digitalnog oblika, a oba oblika su pisana. pisana. Tako lepo stoji. I svaki amandman je vrlo detaljno obrazložen.Ono što mora da se zna, zbog građana, ne zbog vas, zato što je potpuno jasno da vam je potrebno vreme i da to vreme nalazite na ovaj način. I, u redu, vaša stvar, ali zbog građana Srbije, niti je zakon loš, niti unosi dodatne obaveze, niti unosi obavezu profesionalnog upravnika, nego samo u situaciji kada ne mogu sami stanari da se dogovore itd. Niti ovaj zakon jednog jedinog trenutka zadire u ono što je prava, recimo, vlasništva, odnosno pravo svojine vlasnika stanova.Prema tome, to je ono što ću ja sve vreme od sada da ponavljam, svaki put na svaki vaš amandman, vezano za Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, zato što mislim da je važno zbog građana, zato što neistine koje govorite i koje plasirate, prosto moraju da se objasne da nisu takve, jer zakon je vrlo jasan.Sve vreme govorite o svemu što nije predmet zakona i to je jedan od razloga zbog čega ja smatram da nekada, prosto, nema svrhe da vam odgovorim, a sada ću vam odgovarati upravo sa ove dve rečenice. **Đorđe Milićević** Nemate pravo na repliku, možete po amandmanu, gospodine Nogo. ako ministarka kaže, ako govorim neistine i da ne govorim o predlogu zakona, ja mislim da imam pravo da na osnovu replike odgovorim na takve kvalifikacije.Ali, dobro da vam dokažem da vi ne govorite istinu, gospođo ministarka. Uzećemo jedan, da nazovem, banala primer. Znači, upravo primer ovoga člana, gde u malopređašnjem amandmanu kažete da kao vreme podnošenja prijave uzimate datum i vreme prijema prijave u registar.U celokupno ostalom zakonodavstvu srpskom, znači, u svim drugim postupcima, pred drugim državnim organima momenta predaje na poštu i zavođenja, znači, delolovodnog tog broja, jer se uzima kao momenat slanja prijave, prijave, ali vi u ovom slučaju uzimate vreme prijema u registar. Sa druge strane, dajete vrlo kratke rokove, recimo, rok od 15 dana da se prijavi svaka promena, u kasnijim kaznenim odredbama uvodite vrlo visoke kazne od 5.000 do 150.000, odnosno od 50 hiljada do dva miliona za stambenu zajednicu, propisujete visoke kazne. Zato što, ili želite da izbijete kaznama novac iz džepa građana ili želite da ih naterate da uzmu profesionalne upravnike jer koji čovek će da se bavi svim tim ako ima tako kratke rokove, nepovoljne uslove, a preti mu velika kazna.

šta je to zahtev dostavljen na papiru.Mala pomoć sa moje strane, papir je ovo, a sve ono što smo čuli, pošto je bilo ili ili, to je bilo ili zato što nema šta da se kaže o amandmanu ili, pa, zato što nema šta da se kaže o amandmanu. Hvala. Ovo je pitanje za kolegu Orlića, da li je ovo njegovo obraćanje bilo analogno ili digitalno. Izvolite. **Vladimir Orlić** Organizovaćemo konsultacije odmah nakon ove sednice i stavićemo to na glasanje. Hvala vam.

26. je još jedan član u kome se spominju ove administrativne takse i samim tim podnela sam amandman da se njihov trag u ovom zakonu briše i zatre u potpunosti, a ovo je još jedna prilika da postavim pitanje ministarki, mislim valjda po četvrti put u nadi da ću dobiti odgovor. Ovaj puta sam ustala, možda me do sada nije videla, valjda će me sada videti.Znači, moja dva pitanja glase, pod broj jedan, koji su to realni troškovi vođenja registra i jedinstvene evidencije za koje je potrebno platiti ovu taksu? A drugo pitanje, je pitanje je već postavljao šef moje poslaničke grupe, kolega Radulović, a tiče se procene predlagača zakona, o kom broju stambenih zajednica se radi? Do koje ste procene došli pri pisanju ovog zakona i koja je procena da će biti priliv od ovih administrativnih taksi što jedinicama lokalne samouprave, lokalne samouprave, što RGZ?Ponavljam opet još jednom moje pitanje, meni je jako važno, koji su to realni troškovi vođenja registra i jedinstvene evidencije koji treba da opravdaju postojanje ovih taksi? Hvala unapred na odgovoru. Hvala.Kao što smo očekivali, ministarka nije odgovorila, pa ću ja da ponovim pitanje. Pošto se ponovo radi o taksama, da nam ministarka kaže, kada su pripremali zakon, koliko stambenih zajednica je mislila da će biti u Srbiji? Jer, ovo će biti pitanje zapošljavanja, ja sam siguran, pošto ovi upravnici, kako kaže ministarka, na kraju će biti profesionalni, pošto niko nije lud da se prihvati obaveze upravnika u zgradi i da ima tolike obaveze i troškove sa tim i da to radi za DŽ. Ono što očekujemo je stvarno da svaka zgrada dobije jednog SNS upravnika. Ovo je jedan zakon za zapošljavanje

do kakvog će rasta zapošljavanja doći.Molim vas, ovo je od predsednika Poslaničke grupe vreme. Hvala. **Đorđe Milićević** Reč ima ministar Zorana Mihajlović. Izvolite. Sve što pomenuta poslanička grupa govori vezano za Zakon o stanovanju, jeste zaista, pre svega, prvo potpuna neistina i potpuno podmetanje, pre svega, građanima Srbije. I ovo je zbog građana Srbije. Niti će im biti nametnute obaveze, niti postoji političko zapošljavanje kod profesionalnih upravnika.Još jednom da ponovimo, profesionalni upravnici nisu obaveza, ali, da građani Srbije takođe znaju, sve ono što je neistina od ovoga što govori poslanička grupa, nikada neće biti istina.

u Predlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada, u članu 26. u stavu 2. reči: „i dokaz za uplatu administrativne takse za registraciju i naknadne usluge evidencije“ brišu

O amandmanu.Pošto amandman govori, gospodine predsedavajući, o taksama koje će biti uvedene za sve građane Srbije, interesuje nas, gospodine predsedavajući, da nam ministarka odgovori koliko stambenih zajednica će biti formirano? Valjda su radili analizu zakona, gospodine predsedavajući.I hvala vam što nas analogno obaveštavate o tome da za jedne važi jedno pravilo, a za druge drugo, pa analogno nam govorite da ono što može vladajuća većina da govori, ne može opozicija. Pustite me da koristim svoje vreme svoje poslaničke grupe.Znači, ponovo za ministarku - koliko stambenih zajednica ste planirali?Ovo je vreme predstavnika poslaničke grupe. Hvala. Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Ja vas najlepše molim, predsedavajući parlamenta, da me zaštitite, jer ja takvu buku ne mogu da čujem i ne mogu da razmišljam i u toj situaciji ne mogu da dam odgovor. je.Po amandmanu, narodni poslanik Saša Radulović. **Saša Radulović** Još jednom za ministarku pitanje – koliko stambenih zajednica će biti formirano, šta je njihova procena kada su radili zakon? Sigurno su radili procenu, pošto oni sigurno

Zahvaljujem.Rubrum iznad člana 27. je rok za podnošenje prijave. U jednom stavu kaže – podnosilac prijave je dužan da registru podnese prijavu u roku od 15 dana od dana nastanka promene, odnosno podataka koji su predmet registracije. Mora da se sluti da se ovo odnosi na prijavu koja je već podneta za registraciju, a u međuvremenu je došlo do promene, jer to ovde ne piše, može samo da se sluti.Zbog toga što poštujemo ovaj dom i zbog toga što mislimo da se radi o zakonu koji je izuzetno važan, nismo upotrebljavali obrazloženja koja ste nam pisali, ali napisati da podnositi prijavu, sada ili u roku od 15 dana, može papirno, pa u zagradi napisati – analogno, ili elektronski, pa u zagradi – digitalno. Znate, ima nas ovde koji znaju i šta je analogni signal i šta je digitalni signal. Papir nije ni jedno od ta dva.Mi smo, smatrajući da se radi o grešci, dešava se, to prećutali. Neću da čitam obrazloženja gde vidim jasno da je neko pogrešio. Možeš misliti, ljudi smo, dešava se. I onda ustanete da nas prozivate što ne čitamo obrazloženja. U tom smislu ćemo analogno da čitamo sve. Zaista, kako da vam kažem, mi ovde treba da razgovaramo o ljudima koji od januara treba da počnu da registruju, da podnose prijave o o lokalnim samoupravama koje trebaju da organizuju registratore. Vi meni u obrazloženju napišete – papirno (analogno) ili elektronski (digitalno). Televizija je onda bila papirna dok nije postala digitalna.

stanari koji ćemo ovaj zakon da primenjujemo. Ali, ne znam zaista kako možemo da razgovaramo kada su svi vaši amandmani „briše se“. Sad je od jedanputa neka čitava priča oko toga. Tako da, nisam uopšte razumela u stvari šta je vaš stav konačno o zakonu.Ali, opet ponavljam zbog građana Srbije, vi možete da koristite razne načine da imate određeno vreme kojim ćete govoriti, uglavnom i najčešće odnosi se i na vašu poslaničku grupu i još neke poslaničke grupe, zaista sve ono što ne stoji u zakonu.Dakle, da ponovimo, profesionalni upravnik nije obaveza, zakon nije protiv interesa građana Srbije.Druga stvar, obaveza svake stambene jedinice, odnosno stambene zgrade, jeste da ima svog upravnika koji jeste u stvari neko od njihovih stanara. Ali, ono što nije obaveza, nije obaveza da bira profesionalnog upravnika, osim ako to sami ne žele. Nema nikakvih naknadnih troškova itd, o kojima vi pričate. Nema onoga što se zove da taj zakon neće biti primenjiv.Dakle, ovaj zakon je prošao i godinu i po dana razgovora po celoj Srbiji. Prema tome, čini mi se da način na koji pokušavate da, upotrebiću grublji izraz, opstruišete rad, što nije moje ni pravo da kažem jer sam ja ovde član Vlade i došla sam da branim zakon, tu ste potpuno u pravu, ali nije nikakav problem, sedećemo koliko god treba i svaki put ćemo pred građanima Srbije reći da ovaj zakon uvodi red. Ono što nismo imali prethodnih 15 i više godina. Ono što niko pre nas nije uradio.Razumem bojazan, razumem brigu, razume sve, ali dozvolite, objasnili smo nekoliko puta, napravili smo obrazloženja, nakon tri meseca doći ćemo na odbor u parlamentu, pa ćemo pričati o efektima zakona. **Đorđe Milićević** Nemate više

ide.Verujte mi, već dve godine 28.000 licenciranih inženjera Inženjerske komore nije moglo ovu tajnu da otkrije. Otkako je taj novi Zakon o planiranju i izgradnji izašao, otkako je novi Zakon izašao o ozakonjenju objekata i ova nova cela procedura, ljudi odnesu na kraju sve, sve što imaju, sve moguće, i papirne, i nepapirne, i elektronske, i PDF formate, i CAT formate, i sve moguće, jer niko tu tajnu nije mogao do sada da otkrije šta je to zaista što treba da se odnose, a u sekretarijatima koji obrađuju tu dokumentaciju to niko nije umeo da nam objasni. Samo mali doprinos da shvatimo da smo na početku svega. Hvala. Koleginice Mihajlović, nemate sada pravo. Potrošili ste dva minuta.Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? Dragan Vesović. **Dragan Vesović** Hvala, gospodine predsedavajući.Dakle, amandman je na član 27. koji glasi – podnosilac prijave je dužan da registru podnese prijavu u roku od 15 dana od dana nastanka promene, odnosno podataka koji su predmet registracije.Naš amandman je bio u smislu da se taj rok produži i da sa 15 dana ide na 90 dana. Zašto smo to tako predložili? Nismo imali nameru, kako reče malopre gospođa ministarka u jednom momentu, da potcenjujemo građane Srbije, ali imamo ubeđenja da su to pravno neuki ljudi. Ako oni ne uspeju to da urade u roku od 15 dana, u završnom delu zakona, predviđene su prilično velike novčane kazne. ne mogu da ostanem u ubeđenju da ne postoji mogućnost da se daju novci.S druge strane, ukoliko zgrada ima običnog, da nazovem, upravnika, onog koga su izabrali stanari te stambene jedinice, šta ćemo ako taj čovek ne zna da treba da prijavi u roku od 15 dana, pa ne prijavi, pa bude kažnjen? Dakle, otići će novac tu, nateraćemo posredno građane da biraju profesionalne upravnike, tu ćemo im uzeti novac, jer će biti profesionalni upravnici. Malo smo uzeli novaca od plata i penzija, i kako bih ja rekao – malo kazna, malo upravnik, malo plate i penzije, svako nešto, ne ostade ništa. Od čega će građani živeti? To će biti tema drugog poglavlja. Hvala.

kažem istu stvar kao i moj prethodnik. Dakle, doduše, nisam predložio tako dugačak rok, ali već da se sa 15 dana produži na 21 dan. Razlog je prost. Ako upravnici zgrada budu volonteri, odnosno ljudi koji već žive u tim zgradama, oni, pošto neće biti plaćeni, imaju mnogo drugih obaveza, drugih poslova. Dakle, ja bih zamolio ako može da ih ne požurujemo da u ovako kratkom roku prijavljuju stambenu jedinicu, odnosno, pardon, stambene zajednice, kao i bilo kakve promene u njima. Dakle, molio bih da se, možda ne mora da bude ovo što sam ja predložio, ali samo da im se produži rok da bi ljudi imali dovoljno vremena da na miru urade ono što je neophodno, umesto da rizikuju da im se propisuju kazne za ovako trivijalne stvari.Takođe, nije mi jasno kakve se kazne da li se propisuju ove drakonske kazne koje se nalaze u zadnjem delu zakona, ili se propisuju neke druge? Ja bih molio ako neko samo može da protumači iz ministarstva, ima vas dosta ovde, ako neko može da kaže, dakle, da li je ovo koja je sankcionisana novčano ili na neki drugi način, ili je prosto tako neka okvirna norma koja možda i ne mora da se poštuje? Ako je ovo drugo, onda ja mogu i da odustanem od ovog amandmana. Hvala lepo.

Zahvaljujem.Rubrum je potvrda o primljenoj prijavi. Svaki put kada govorim, govorim orazlozima zašto tražim da se briše svaki član i da ovaj zakon, u ovakvom obliku, ne stupi na snagu. U tri stava je. Prvi stav potvrda o primljenoj prijavi izdaje se, na zahtev podnosioca prijave, prilikom neposrednog podnošenja prijave registru, dočim. Drugi stav kaže – potvrda o primljenoj elektronskoj prijavi dostavlja se na elektronsku adresu navedenu u prijavi. Zašto ovaj koji šalje elektronski ne mora da ima zahtev, a ovaj koji šalje poštom mora da ima zahtev? To je pitanje, kako da vam kažem, čak i diskriminacije, pri čemu ste s pravom uveli ravnopravno tri vida komunikacije: papirni, da ne ponavljam, analogni i elektronski.Treći stav kaže – potvrda o primljenoj prijavi naročito sadrži broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave (upis promene ili brisanje podataka i dokumenata, identifikacione podatke o podnosiocu prijave iz člana 23. stav 1. tačka 3. ovog zakona, kao i spisak priloženih dokumenata).Znači, ako onaj ko daje primljenu prijavu kada ima neposredno podnošenje prijave registru ne podnese zahtev, on neće dobiti potvrdu koja sadrži sve ovo. Nemojte, molim vas, na pitanje o čemu, o stavovima u članu 28. prvi stav kaže – potvrda o primljenoj prijavi izdaje se na zahtev podnosioca prijave prilikom neposrednog podnošenja prijave registru. Drugi stav kaže – kada elektronski podnosite, onda se dostavlja na elektronsku adresu navedenu u prijavi.Znate, ja čitam zakone. Ako postoji nešto što poštujem, to je ova kuća. Moja najava da ću koristiti samo deo svog prava na govor stoji, ali vas molim da vodite računa onda i o tome kako odgovarate na postavljena pitanja. Reč ima ministar dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Evo, zbog građana Srbija. Poštovani građani Srbije, poslanica DS je na sve članove Zakona o stanovanju napisala „briše se“. U članu 28. koji govori o potvrdi o primljenoj prijavi smatra se da u stvari mora da se verovatno dostavlja potvrda, a u zakonu jasno stoji da je to pravo onoga ko podnosi da traži da li želi ili ne želi potvrdu o primljenoj prijavi. Naše je mišljenje da treba da pustimo podnosiocu zahteva pravo da bira da li želi da dobije potvrdu ili ne želi da dobije potvrdu. Poslanica DS smatra da ne i tu se nismo složili. Nismo mogli da napišemo obrazloženje zato što nismo znali šta je u stvari problem u ovom članu, pošto piše „briše se“. Ali, evo, sad smo došli do toga da čujemo da u stvari postoji problem oko te potvrde da li sad treba ili ne treba, to nisam shvatila, ali svakako, naš stav je da to treba da bude pravo podnosioca prijave. Zahvaljujem.Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milena Bićanin, Meho Omerović i dr Muamer Bačevac.Reč ima narodni poslanik Ivan Bauer. Zahvaljujem, predsedavajući. Koristiću vreme poslaničke grupe.Mi smo podneli amandman na član 28. stav 1. a u vezi sa stavom 2. ovog člana. Pročitaću ova dva stava. Stav 1. kaže – potvrda o primljenoj prijavi izdaje se, na zahtev podnosioca prijave, prilikom neposrednog podnošenja prijave registru. Stav 2. kaže – potvrda o primljenoj elektronskoj prijavi dostavlja se na elektronsku adresu navedenu u prijavu.Smatrali smo da na izvestan način jeste onaj ko je podneo elektronsku prijavu privilegovan i u smislu načela ravnopravnosti smo tražili da se briše ovaj deo koji se nalazi između zareza, to je – na zahtev podnosioca prijave, odnosno da i oni koji prijavu podnose neposredno, takođe mogu da istovremeno, automatski dobiju potvrdu o primljenoj prijavi, isto kao i oni koji prijavu podnose elektronski.Moram priznati, očekivali smo da ćete da prihvatite ovaj amandman, mada istini za volju, vi ste amandman koji je nešto drugačije napisan, ali u krajnjem ishodištu, odnosno finalni tekst ovog člana postaje identičan, ste prihvatili i ono što je najvažnije, jeste da, čini mi se, da smo otklonili ovu nedoumicu vezanu za ovaj stav 1. u članu 28. time što ste prihvatili amandman jedne druge poslaničke grupe. Zahvaljujem.

sam takođe predložio da se briše ovaj deo koji glasi – na zahtev podnosioca prijave. Nadam se da neću da budem optužen što sam podneo takav amandman. Imam obrazloženje zbog čega sam to podneo. Mislim da ne treba da se uopšte prepušta na volju bilo kome ko podnosi ovakvu prijavu da li hoće ili neće da dobije izveštaj o tome da li ju je dobio, već da administracija ima obavezu da mu podnese izveštaj o tome da je prijava uredno predata, da bi imao nekakav dokaz o tome. To treba da bude obaveza javne administracije, da posle ne bi bilo nejasnoća o tome da li je prijava podneta ili ne. Ako se obriše ovaj deo – na zahtev podnosioca prijave, javna administracija, tj. javni službenik je dužan da izda obaveštenje o tome da je prijava uredno podneta. Hvala.

nadležnog organa u odnosu na podnosioca prijave u elektronskoj formi. Inače se bojim za neuke građane koji su u velikoj opasnosti. Razumite moju zabrinutost za građane.Ako

ja samo mogu da zamislim šta takve naše građane čeka u budućnosti. Veoma mi je mala uteha, zapravo nikakva, što će kada građani osete efekte ovog zakona kazniti predlagača na izborima,

pa valjda je potrebno da imamo jasne kriterijume kako će neko uopšte da dobije licencu da bi bio profesionalni upravnik.Ponavljam još jednom, za bake, deke i sve druge, profesionalni upravnik nije obaveza po zakonu. U nekim drugim državama oko nas jeste, ali profesionalni upravnik u predlogu ovog zakona nije obaveza. Ono što jeste obaveza to je da zgrada ima upravnika, koji sada može da bude, rekli smo, stavili smo analogiju sa predsednikom kućnog saveta. Samo onda ako stanari žele, oni mogu da angažuju profesionalnog upravnika, koji pri tome, složićemo se svi, već postoje u nekim gradovima, ali nije određeno niti da ima licencu, niti da se vodi računa o školi koju ima, niti da ima obuku, niti da polaže određeni ispiti, niti da je prošao celu onu krivičnu evidenciju, itd.Znači, uvodi se red upravo zbog toga da bake i deke i svi drugi u svojim zgradama ne bi imali probleme koje stalno imaju, a vi i ja i svi mi ovde znamo kakve probleme imamo u našim stambenim zgradama. Reagujem u trenutku kada mislim da ljudi, građani Srbije ovo gledaju, jer govorite neistine i zaista govorite stvari koje prosto ulivaju neku vrstu straha ljudima. Ja to ne želim, ne mogu da dozvolim i zato reagujem i zato vam odgovara. Samo polako.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Poštovana gospođo ministarka, apsolutno je netačno da vi ovo donosite zbog baka i deka, jer da zaista donosite zbog ljudi koji su pravno neuke stranke i koji jedva sastavljaju kraj sa krajem zbog smanjenja penzija i zbog vrlo teških okolnosti za život, vi im ne biste nametali obaveze koje namećete ovim zakonom. Znači, obavezu da imaju knjigovodstvo, da podnose završni račun… **Đorđe Milićević** amandmanu.Pročitaću amandman – u članu 28. stav 1. brišu se reči „na zahtev podnosioca prijave“. To nema nikakve veze ni sa profesionalnim upravnicima, ni predsednicima kućnih saveta, ni sa penzijama, ni sa bakama, ni sa dekama.Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović. **Sonja Pavlović** Neću ni o bakama, ni o dekama, ni o profesionalnim upravnicima, mene samo interesuje da mi predlagač kaže - da li je urađena neka ekonomska analiza, kao i socijalni efekti ovog zakona?

Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Zahvaljujem se u svakom slučaju što je prihvaćen amandman, jer je očigledno bilo zaboravljeno da se potvrda o prijemu prijave, kada se podnosi analognim putem, odnosno neposredno preko šaltera, da onome ko je prijavu podneo. To je svakako u redu.Mislim da nije korektno da spočitavate poslanicima da podnose amandmane da bi opstruisali. Ne znam zašto ste onda usvojili 16 amandmana poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke-Narodni pokret Srbije, ako smatrate da mi opstruišemo time što podnosimo amandmane? Svakako mislim da su svi ovi amandmani imali za cilj da poprave zakon i

Zahvaljujem.Rubrum je „Izmena i odustanak od prijave“. Vratiću se na ovaj član kada bude u pitanju član 35. i drugačija odredba. U tri stava u ovom članu za koji ja predlažem da se briše kao i ovaj kao i ovaj prethodni, gde sam isto tražila da se briše i obrazložila sam zašto, jer ste prihvatili amandman, dobro je što ste prihvatili bilo čiji, nije važno, da li ove ili one grupe, bar nešto da popravite…Dakle, u tri stava kaže – podnosilac prijave može da izmeni prijavu ili da od nje odustane do donošenja odluke registratora o prijavi. U 2. stavu – ako podnosilac prijave odustane od prijave, registrator donosi rešenje kojim se postupak obustavlja. To su ta dva stava.Dakle, u prvom stavu, kada on može da odustane pre nego što je registrator doneo odluku, zašto je potrebno da pišete da se o tome donosi rešenje? To je taj normativni optimizam. Znači, vi u ovaj zakon koji je neprimenljiv iz drugih razloga unosite postupke koje nema potrebe unositi, zato što ne znamo,

kaže – podnosilac prijave može da izmeni prijavu. On može da izjavi prijavu kad god on hoće. NJegova je prijava. Može da odustane od nje kad hoće, njegova je prijava, Zakon o upravnom postupku.

Zahvaljujem se, predsedavajući.Ovde se, kada se uopšte govori o ovom amandmanu, moramo pozvati na ostale procesne zakone. Ako se ovaj zakon primenjuje, shodno primeni odredaba Zakona o upravnom postupku koji je takođe procesni zakon, onda moramo imati u vidu i one zakone koji su takođe procesnog karaktera, kao što je Zakonik o krivičnom postupku ili Zakon o parničnom postupku.Predlagač

da shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku, ukoliko tužilac odustane od krivičnog gonjenja, donosi se rešenje o obustavi krivičnog postupka.Zbog čega bi onda ovde uopšte dali mogućnost da se drugačije postupa kada se radi o procesnoj odluci, o procesnom rešenju? I po Zakonu o parničnom postupku u slučaju povlačenja tužbe ili odricanja od tužbenog zahteva takođe se donosi adekvatno rešenje, kojim se postupak okonča u procesnom smislu. Dakle, nema razloga da shodno odredbama tih procesnih zakona u ovoj situaciji normiramo drugačija procesna rešenja, jer su ona u principu univerzalnog karaktera. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana 30. i član 30. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Evo člana na osnovu kojeg sam vas pitala da li smo izračunali koliko nam vremena treba da primimo prijavu i da izdamo rešenja,

u idealnim slučajevima, jer tako se radi na jednog registratora. U članu 30. se praktično pravi tok vremena. Kaže se u 1. stavu šta radi na prijemu prijave registrator, šta proverava.U proverava.U stavu dva kaže se da podaci koji su predmet objavljivanja, ne podležu proveri ispunjenosti formalnih uslova, upisuju se u registar. To je opet vreme koje vam treba. I na kraju u trećem stavu odlučuje o prijavi donošenjem rešenja o registraciji ili zaključka o odbacivanja prijave u roku u roku od pet dana. Tu imate čak i rok u kome će on ponovo komunicirati sa strankom.Pitala sam vas, da li je za ovo dovoljno 15 minuta po prijavi? Koliko treba vremena? Pola sata? Jedno moramo da naučimo, da ako hoćemo da primenimo zakon moramo da imamo dobre odredbe, moramo da imamo upravljanje vremenom potrebnim da se te odredbe primene u praksi, i moramo da imamo unapred procene o tome ko će to da radi, sa čim, koliko to košta i ko će to da plati? I ne sumnjam, mi to svi imamo kao ideju, ali to se ovde ne vidi. I zbog toga pitam 10.000 minuta mesečno, punih 168 radnih sati, samo da to radi jedan, ne može više od 600, i ako uzmete, ekstrapolirate pošto ima i drugih poslova, pošto je 15 minuta potpuno sa moje stane napamet rečeno onda dobijete manji broj. Onda ćete da vidite kako završavamo 2017. godinu, sa koliko Skupština stanara. Zahvaljujem.Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Reč ima narodni poslanik Srđan Ovaj amandman nije prihvaćen i ono što je najzanimljivije jeste obrazloženje. E, pazite sad, citiram obrazloženje: Amandman se ne prihvata, pa na kraju kaže – zato što se ne donosi posebna odluka o formiranju stambene zajednice, već se stambena zajednica formira ex lege, znači samim ovim zakonom. I mi ovde uporno ponavljamo i tvrdimo, ovaj zakon je loš, ovaj zakon uvodi brojne obaveze i materijalne, ali i proceduralne za građane Srbije. Ministarka na to ili ćuti ili ignoriše zato što nema argumentaciju, ili ponavlja da to nije tačno. Ali, pogledajte sada, vi sami kažete – da se po sili zakona formira stambena zajednica, a prethodno u zakonu kažete da će se na stambenu zajednicu primeniti pravila o udruženjima, a ponavljam da se udruženja osnivaju slobodnom voljom, i onda Zakon o računovodstvu i reviziji stav 2. jasno pokazuje da uvodite dodatnu obavezu, vođenja knjiga i podnošenja završnog računa. Evo, samo na jednom malom primeru pokazatelj da se uvode dodatne obaveze.Znači, stambena zajednica sama po sebi će biti dodatna obaveza. Samo komplikuje život građanima Srbije i daje dodatne namete. smo ovde pokušali da dobijemo odgovor na jedno jednostavno pitanje – koliko očekujete da će se formirati stambenih zajednica? Ne znate da nam kažete, a mislim da ne želite da nam kažete koliko ima nepokretnosti u Srbiji. računajte da je većina njih, velika većina minimum dva lica imaju vlasnički deo, pa to vam je broj stambenih zajednica koje će biti formirane, pa puta taksa za registraciju, pa puta koliko profesionalnih upravnika, pa puta zaprećene kazne, a profesionalni upravnici, možete da odmahujete rukom, ali profesionalni upravnici će zaista biti zato što niko normalan neće hteti da se prihvati upravljanja zgradom po ovom zakonu. Opet vam kažem ovo su sve pravno neuke stranke. Da nisam narodni poslanik, ne bih se bavio ovim zakonom, ne bih ga čitao i baš bi me bilo briga.

Nisam pravnik, ali postoje ljudi oko mene koji to jesu i koji to rade, a sa druge strane vi jeste pravnik, pa je to prosto neverovatno kako neke stvari tumačite, da li to radite sa namerom ili ne znate, možda zato nemate iskustva, pa je potrebno neko iskustvo da to naučite.Znači, poslovne zgrade se jedino registruju kao kao udruženja. Nekoliko puta ste izrekli nešto što apsolutno nije tačno. Drugo, u članu 16. vam lepo stoji stambena zgrada, ali morate da čitate, ali kada čitate pročitajte od početka do kraja, nemojte da čitate jedan deo jer onda zaista počinjem da mislim da imate nameru da ovde pred građanima Srbije kažete nešto što nije tačno. Razumem da ne znate, to shvatam, potrebno je vreme da se stekne određeno iskustvo, kojeg vi za sada u tom smislu nemate. Stambena zajednica ima status pravno lica koje stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela, a ponavljam još jednom poslovne zgrade se registruju kao udruženja,

smešno. Više puta ste razmenili, dokle da slušam to.Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković. **Nenad Konstantinović** Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, naša poslanička grupa smatra da nije dovoljno pet radnih dana da lokalna samouprava odradi To će biti stotine hiljada prijava koje će u prvom trenutku doći kod raznih organa lokalne samouprave. Zato smo predložili rok od 15 dana. Ako se prijava u roku od pet dana ne razmotri, a možemo očekivati da neće biti u stanju lokalne samouprave da u roku od pet dana razmotre sve te prijave, smatra se da je prijava usvojena i biće neophodno, po zakonu, da se donese, zbog ćutanja administracije rešenje kojim je prijava usvojena. Posle toga će morati da vrše izmenu, što imaju pravo u skladu sa zakonom, ako je na osnovu nekog pogrešnog podatka ta registraciona prijava usvojena. Dovodimo do novog postupka. Prosto mislim da je razumno da im produžimo rok da bi im bilo lakše da sve te prijave obrade.Dakle, da ne bude rok pet radnih dana, nego da bude 15 dana, i mislim u tom roku, onda objektivno, mogu i da stignu da promene. Slažem se da treba teramo administraciju da radi brže, podnosio sam amandmane u tom pravcu da ubrzamo rad lokalnih samouprava, ali nemojte da im nametnemo nešto što ne mogu da ispune.

zaista mislim da je to nedovoljno, i da je i 15 dana minimalni rok za lokalnu samoupravu da odgovori po prijavama. Hvala.

Zahvaljujem.Mi najpre mislimo, ovde se radi o žalbi na odluku o registraciji i mi prvo smatramo da se ovde radi o upravnom postupku i zbog toga nam je nejasno zbog čega je drugostepeni organ opštinsko ili gradsko veće koje je imenovalo istog tog registratora na čiju se sada odluku sada žalimo. Mi predlažemo da to bude ministarstvo. Nejasno je zbog čega vi ne želite da prihvatite taj amandman, jer mi smatramo da je ovo zaista, kako ste napravili, Kadija te tuži, Kadija ti sudi. Mislimo da bi bilo korisnije da građanima damo mogućnost da se žale drugom organu, a ne organu koji je imenovao onoga koji je doneo odluku na koju se građani žale.Sa druge strane, opet imamo taj stalni problem da se od građana koji se volonterski bave nekim poslom, koji su predsednici skupština stanara, u ovom momentu, budući upravnici zgrada koji će volonterski biti upravnici zgrada očekuje da obavljaju izuzetno komplikovane radnje, da podležu raznim sankcijama i smatramo da će epilog ovoga što sada radite, biti to da ćete naterati sve zgrade da imaju profesionalne upravnike jer niko od volontera koji trenutno vode Skupštine stanara neće hteti da se prihvati ili, evo da kažem, biće retki oni koji će hteti da se prihvate da rade besplatno posao, za koji će neko drugi biti plaćen.I zapravo, epilog će biti da će zgrade imati profesionalne upravnike, čak i one zgrade koje imaju Skupštine stanara koje danas funkcionišu. Znamo ko će biti profesionalni upravnici, o tome smo više govorili i verujemo da će epilog ovog biti da će u svakoj zgradi biti nekakav član SNS-a, koji će kako kasnije u zakonu vidimo, imati ovlašćenja koja mu ni Ustav, ni važeći zakon ne dozvoljavaju.

Isto predlažemo da se promeni organ kome se može uložiti žalba na odluku registratora. Smatramo da je nepravedno, da nije ispravno da isti organ odlučuje o žalbi koji je imenovao osobu na čiju se odluku ulaže žalba.Mogli ste pojednostaviti, pa reći da se istoj toj osobi ulaže žalba, pa bi onda bilo sasvim jasno šta nameravate. Vi ovako praktično nameravate da se te odluke ne mogu ispraviti, da se žalbe neće uvažiti, jer bi time praktično lokalne samouprave priznale grešku koju su napravile.Mislim ne bi bilo strašno da prihvatite ovaj amandman. Nije od onih amandmana „briše se“, koji vam toliko smetaju, ali očigledno vama ne odgovara da vodimo dijalog ni kada imamo amandmane „briše se“, a ne odgovara vam da vodimo dijalog ni kada amandmanima nešto konkretno predlažemo. Jedan put vam je izgovor za to što ne razgovaramo to što su amandmani „briše se“, a drugi put ne znam šta vam je izgovor, tek ne razgovaramo, tako da se prosto stiče utisak da o ovom zakonu ne želite ni da razgovarate. I u prethodnom članu i u ovom članu to što vi tražite je suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi i to je razlog zašto Ministarstvo ne može da rešava te stvari koje ste vi tražili, što vrlo jasno piše u obrazloženju, ali evo ponoviću.Zanimljiva mi je ideja da vi vrlo dobro znate ko će biti profesionalni upravnici, kad još uvek nisu ni registrovani, niti je urađena obuka, niti se bilo ko prijavio, niti postoji bilo kakav konkurs, tako da stvarno svaka čast na vašoj vidovitosti. Ja nisam tako vidovita, ja znam da postoje pravila i znam da ćemo ta pravila poštovati. Znam da će imena, prezimena i uslovi, pre svega, da neko bude profesionalni upravnik biti potpuno javni, javni kriterijumi i licence koje će dobijati, koje ćete i vi i ja, i bilo ko drugi moći da proveri i da pogleda. Ali, dobro, ako vi to znate, stvarno divim vam se.

Naime, članom 46. u stavu 5. Zakona o lokalnoj samoupravi nedvosmisleno jasno stoji šta je to nadležnost opštinskog, odnosno gradskog veća,

Šta to znači? To znači da ni u kom slučaju ovde ne može u drugom stepenu odlučivati Ministarstvo, jer bi onda došlo do direktne povrede odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi. Onda bi morali da menjamo član 46. Zakona o lokalnoj samoupravi, da na drugačiji način regulišemo nadležnost opštinskog, odnosno gradskog veća, pa tek onda da ustrojimo mogućnost da to bude Ministarstvo ili neko drugi. Treba pročitati Zakon o lokalnoj samoupravi i onda će biti jasno.

Hvala.Član 32. Predloženim izmenama ovog člana opet se izbegava uvođenje novih finansijskih nameta koji bi pali na teret članova stambenih zajednica. Tačnije, opet se vraćamo na one dve vrste administrativnih taksi koje se nameću stambenim zajednicama, a za koje ja dosledno iz amandmana u amandman insistiram da se brišu.Ovo je još jedna prilika da postavim pitanje ministarki, koje sam postavila valjda šest puta do sada, a na koje još uvek nisam dobila odgovor, a to je – koji su to opravdani troškovi vođenja registra i vođenja jedinstvene evidencije koji zahtevaju da stambene zajednice plaćaju ove dve vrste takse i o kojim stambenim zajednicama uopšte pričamo?Pretpostavljam da je prilikom osmišljavanja zakona se ipak procenjivalo. Ne može se znati tačan broj, ali otprilike o kom broju stambenih zajednica pričamo i imamo li predstavu koju količinu novca će preko ovih administrativnih taksi generisati stambene zajednice za lokalnu samoupravu i za Republički geodetski zavod? Hvala.

a onda sada u članu 32. kada mi kažemo da kada podnesu usaglašenu prijavu itd. neće plaćati ponovo administrativnu taksu i naknadu, vi kažete da se to briše.

Mi samo hoćemo da čujemo te podatke. Zašto krijete od nas? Valjda sarađujemo za građane Srbije zajednički?

Ne volite me? Ne zaslužujem da znam? Kao narodni poslanik nisam dostojna toga da saznam takav jedan podatak? Moram da napišem zahtev po Zakonu po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pa da to zatražim pošto nije transparentno objavljen na prezentaciji i internet prezentaciji? Da li sam vas uvredila nečim? Zašto? Zbunjena sam.

Sve vreme vas slušam i sve vreme se pitam kako je moguće da jedna poslanička grupa koja toliko vodi računa o svemu, o svim podacima, sve zna, svima nam je objasnila da mi sve što radimo, radimo protiv interesa građana itd, a jednu najobičniju stvar nije uradila – nije pročitala obrazloženje zakona.U obrazloženju ovog zakona stoji svaki podatak koji ste me pitali i sve vreme čekam da li će neko od vaših kolega da se seti i da kaže – čekaj, stani, imaš u obrazloženju zakona, a što biste vi to verovatno čitali, pošto se vi bavite nekim drugim analizama. Kako god, u svakom slučaju, u obrazloženju zakona koji je toliko važan za sve građane, o kojem pričate sve vreme da je veoma važan za sve građane, evo, dragi građani, nisu se udostojili ni da pročitaju tih deset strana gde tačno pišu svi podaci i sve projekcije koliko je objekata itd.Možda u sledećem javljanju da vam kažem i stranu ili ćete ipak da pronađete sami? Ne, pronađite. Hvala najlepše na uputstvu. Evo u ime građana Srbije ja vas molim da vi pročitate taj podatak ne meni nego građanima Srbije. Hvala.

Mihajlović, to su statistički podaci iz 2002. godine o broju stambenih jedinica, koji su se u međuvremenu promenili bitno. Znači, za poslednjih 14 godina broj stambenih jedinica se bitno promenio u odnosu na 2002. godinu, odakle su statistički podaci koji su u obrazloženju ovog zakona, tako da niste nam dali odgovor. Ako možete, vi pojasnite.

Ja sam kao i sve ostale članove predložila da se briše, jer smatram ovaj zakon ovakav kakav je predložen, čak i sa amandmanima, dobro je što ste prihvatili amandmane, ne treba da stupi na snagu.Dakle, u koje pređašnje stanje u postupku registracije? Da li u svakom od slučajeva predviđenih članovima prethodnim koje sam citirala, kada je u postupku registracije podnosilac upravnik u ime skupštine stanara, zakonom ovlašćeno lice ili po službenoj dužnosti?Ovaj član zakona će imati kako bih rekla uticaja, posledice na ljude koji su stranke u postupku. Sa jedne strane registrator, sa druge strane ko god od ovih troje bio, pri čemu ne znam ko će po službenoj dužnosti da podnosi prijavu ili ko je zakonom ovlašćeno lice.Onda oni njemu daju rešenje, zaključak, šta god hoćete i piše na osnovu člana 35. – nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje. Zašto brišem? Zato što mislim da će to da napravi problem. Zašto obrazlažem zašto brišem? Zato što vama dajem šansu da objasnite šta ovo znači bilo kojoj lokalnoj samoupravi sa bilo kime koga smo definisali u prethodnim članovima da može da uđe u postupak registracije. Hvala. Mihajlović** Priznaćete da kada nešto već se ubaci u registar i objavite to, upravo to piše u obrazloženju, povredićete prava trećih lica, ako hoćete da se vratite na nešto što nije bilo.Na kraju-krajeva sve elektronske baze imaju to pravilo, i u APR i bilo gde. Tako da ili vi niste možda, što ne liči na vas, niste razumeli šta piše tačno u članu 35. ili možda ovo obrazloženje koje smo dali nije pravo. Ali, ne možete povratiti podatak, nego idete na neku izmenu itd, kako je to već regulisano zakonom, što sam pomislila da niste razumeli onda kada ste govorili o nekom članu prethodnom kada ste rekli da ćete se vezani za 31. To nije isto, ne možete da povratite podatke nego možete da idete na novu izmenu, jer bi to zaista bilo ugrožavanje neke treće strane koja je pročitala, videla podatak i misli da je taj podatak

Janjušević** Mi smo na ovaj amandman dali svoj predlog koji bi trebalo da glasi – u postupku registracije povraćaj u pređašnje stanje dozvoljen je u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Dakle, nismo mi izmislili opšti upravni postupak.U obrazloženju zašto se ne prihvata stoji da predlogom zakona je predviđen poseban postupak registracije stambenih zajednica na koji način je moguće isključiti pojedine odredbe opšteg upravnog postupka, iz razloga celishodnosti i efikasnosti vođenja postupka. Postavlja se pitanje – za koga i u čiju korist je ovaj postupak efikasan?Smatramo da formulacijom koja je predložena koja je predložena u ovom predlogu zakona zapravo obespravljujemo neuke stranke o kojima sam i malopre pričala. Ja sebe smatram informisanom osobom, ali sam često bila u situaciji da platim neku kaznu, globu zato što nisam dobro poznavala zakon. Naveli ste da moj kolega pravnik ne poznaje dobro. dobro. Šta će tek biti sa neukim strankama koje će stradati od one jasne rečenice da vas nepoznavanje zakona ne amnestira od primene su građani ugroženi. Moram da priznam da nisam bila toliko zabrinuta na samom početku ove rasprave, ali što duže slušam obrazloženje naše ministarke moja zabrinutost raste. Hvala. **Maja Gojković** Zahvaljujem se predsednice.Pre svega institut povraćaj u pređašnje stanje jeste procesno pravni institut. Ovde bih jedino uvažena ministarko zamolio da razmislite, imajući u vidu da procesne posledice vraćanja u pređašnje stanje podrazumevaju da onaj koji je učinio neblagovremenu radnju, a postoje objektivni razlozi koji su ga onemogućili da to blagovremeno učini, da stiče pravo da u određenom roku koji je zakonom propisan tu istu radnju ponovi kako bi svoje pravo u postupku mogao da osnaži.U konkretnom slučaju treba imati u vidu član 27, a član 27. kaže da je podnosilac prijave dužan da u odgovarajućem roku podnese prijavu. Ako je ne podnese on je faktički došao u prekluziju, jer ne može je sada ponovo podneti ako nema mogućnosti da se izvrši povraćaj u pređašnje stanje.Molim vas da ako nikako drugačije, pre nego što dođemo u situaciju da glasamo za ovaj zakon, vratimo barem odboru da odbor amandmanom interveniše u odnosu na ovaj član. Hvala.

sa priličnim stepenom saglasnosti, rekla bih čak za mene i po malo neočekivanim, kaže ovako – u postupku registracije nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje.Moram stanje.Moram da vas pitam zašto? Naime, verovatno znate da bi trebalo da postoji pravna konzistentnost između zakona koji postoje, zakona koji se već primenjuju, zakona koji se donose i u svim drugim zakonima koji će se primenjivati u sudskim postupcima vezano za ovaj zakon postoji pravni institut povraćaj u pređašnje stanje. Kao što je recimo Zakon o parničnom postupku, pa Zakon o opštem upravnom postupku koji su već neke kolege spominjale, ne mogu da razumem a ni obrazloženje mi nije najjasnije, zbog čega ovde baš ne postoji povraćaj u pređašnje

i neki odnos prozvani da nismo dovoljno dobro razumeli članove zakona, obrazloženja itd, ako mi to nismo dovoljno dobro razumeli, složićete se da neće baš svaki građanin razumeti baš najbolje o čemu je ovde reč.Molila bih vas da onda ovo razmotrite i i na kraju-krajeva da nam objasnite zbog čega ovde nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje, a evo, diskutujemo o tome i mislim da se svi slažemo u tome da bi trebao da postoji. Hvala.

isključivo govori, kaže – u postupku registracije nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje. Dvadeset jedan registar je inače specifičan registar i vode se upravo na osnovu ovakvog jednog člana.To, da li će građani da razumeju, i te kako pošto ćemo mi praviti uputstva i pravila, kao što smo radili i za sve prethodne zakone upravo da bi pomogli građanima. To ako vi niste, kako vi kažete, kako mi nismo razumeli kako će građani, mogu samo da razumem da vi mislite da ste nešto iznad građana, pa ćete vi sada kao to kao to razumeti, ali eto ipak niste, a građani tek neće, ne, građanima upravo treba red.Mi smo ovaj zakon napravili baš zbog toga što je dolazilo jako puno primedbi, jako puno komentara na to da je potrebno urediti da je potrebno urediti oblast stanovanja i održavanja zgrada i da postoje ozbiljni problemi u tri zakona koja postoje, upravo zbog građana. Ne od vas, nego od nekih drugih građana za koje govorite kako su neuki itd. Odmah da vam kažem, isti ti građani su primenili Zakon o planiranju i izgradnji i mi smo u prvih deset u svetu zbog toga.

neuslovima, pročitamo, protumačimo zakon, napišemo amandmane itd.Znate, ja se pomalo osećam sada u onoj situaciji kao neki đak, recimo, koji bi dobio za domaći zadatak da za jedan ili dva dana pročita i „Rat i mir“ i „Fausta“ i „Don Kihota“ i da uradi analizu svih likova u tim delima i onda kad pokuša da uradi taj domaći zadatak, onda mu profesor kaže – nije ti to dobro.Dakle, naravno da nije reč o tome da građani slabije razumeju od nas. Ja mislim da ste shvatili da je reč o tome da smo se mi posebno potrudili da ovo razumemo, a da se ipak pokazalo da mnogi od nas ovde ne da nisu razumeli nego, prosto, imamo primedbe na koje vi nećete da odgovorite. Hvala. Zahvaljujem se, predsednice.Naravno da stoji podrška za zaštitu trećih lica, kada je u pitanju primena procesno-pravnog instituta povraćaj u pređašnje stanje. Ali se postavlja pitanje – kako da se zaštiti podnosilac prijave? U članu 27. stoji da je podnosilac prijave dužan da registru podnese prijavu u roku od 15 dana od dana nastanka promene, odnosno podataka koji su predmet registracije.Hajde da uzmemo primer koji ne bi trebalo da bude trivijalan, ali može da se desi u faktičkoj nekoj situaciji. Ja sam upravitelj ili upravnik. Nastupi promena. U momentu kada nastupa promena, ja sam zdravstveno onemogućen, na bilo koji način, da preduzimam bilo koju radnju, pa i radnju koja se podrazumeva vezano za član 27. Na kraju krajeva, u Zakonu o parničnom postupku, kada propustim žalbu, ja podnesem uz predlog za vraćanje u pređašnje stanje medicinsku dokumentaciju koja mi opravdava da nisam mogao tu radnju da preduzmem. Zašto to ne bi mogao upravitelj ovde? Nema razloga da polemišemo oko toga, to je zaista nešto što je imperativno u procesno-pravnom smislu. Znači da je podnosilac prijave onda oštećen, jer će da plati kaznu koja neće da bude mala, biće velika, a neće moći da se koristi procesno-pravnim institutom vraćanje u pređašnje stanje, zato što je prekoračio rok od 15 dana bez svoje volje, ili zbog objektivnih okolnosti koje su ga onemogućile da tu prijavu podnese u roku koji je propisan.

ja sam tražio ovim amandmanom da se brišu reči: „konačno odobravanje“. Ne postoji nikakvo konačno odobravanje prijave. Ne postoji. Prijava, objašnjeno je u zakonu kako se podnosi, zna se ko postupa po prijavi i nema konačnog odobravanja.

postoji.Razumemo svi da je centralni informacioni sistem, da u njega moraju da se ubace svi podaci, da ako se ne ubace svi podaci, prosto, prijava neće proći. To nije sporno. I nije sporno da centralni informacioni sistem to radi. Ali, to sam ja razumeo posle mnogo čitanja i tumačenja ovog člana.Konačno odobravanje ne postoji. Kada ovako napišete član, to implicira da posle registratora neko drugi još treba konačno da odobri. Nema tog nekog drugog koji bilo šta konačno odobrava.

Zahvaljujem.Rubrum je ispravka greške. U dva stava član pokušava da definiše situaciju šta ako je tokom registracije načinjena kakva greška. Ja mislim da je ceo zakon greška i zato tražim da se brišu sve odredbe.Dakle, prvi stav kaže: „Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će u roku od pet dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku greške u registru i o tome doneti zaključak“. Kako je on saznao za grešku bez zahteva? Tako mu je dosadno, pa gleda ponovo dokumentaciju? Kako je saznao za grešku? Znači, ili mu je podnet zahtev ili šta? Jel ima neka institucija koja radi kontrolu poređenja podataka ili samo gleda kontrolu dokumentacije? Kako je on došao do saznanja da je neka greška načinjena?U drugom stavu se kaže: „Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan“. Znači, vi imate u dva stava čitav postupak koji menja sadržaj dokumentacije, a da smo ostavili potpuno nejasno kako se to dešava.Ako je podnosilac prijave dao zahtev da se greška ispravi, mora da postoji postupak za to. U krajnjoj liniji, mora da postoji neko odgovoran za to. Ako nije, kako dolazi do saznanja da je sačinjena greška?Ne možemo ostavljati u ovakvim stvarima, gde je stranka u postupku predstavnik stambene zajednice odnosno skupštine stanara, a s druge strane lokalna samouprava,

Član 39. ima rubrum – shodna primena zakona. Znači, stavite – nema povratka u pređašnje stanje, pozivajući se na APR u prethodnom članu, ukinete mogućnost blagovremenog i neblagovremenog, stavite rokove, ne ostavljate mogućnost za žalbu, nego ide prekršajna kazna. I onda dolazi član 39. koji kaže: „Na pitanja koja se odnose na postupak registracije i evidentiranja, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak“. A na ona koja su posebno uređena, na njih se ne primenjuje? Koja su to pitanja koja ovim zakonom nisu uređena a da se primeni Zakon o opštem upravnom postupku? To je taj normativni optimizam.To je taj razlog zašto ja tražim da se svaka ponaosob odredba briše, zašto ja tražim da drugačije pristupimo pisanju ovog zakona, zašto smatram da naš dijalog, kako god bili razmenjeni argumenti, treba da pomogne onima koji treba da primene ovaj zakon. Ko će odlučivati o tome koji taj postupak nije uređen ovim zakonom? Vi kažete – uredili smo i podnošenje prijave i nema povratka u pređašnje stanje i rokove i sve drugo, a onda odjedanput se pojavljuje da se primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.Moja namera je samo da ostavimo van svake sumnje kako će korisnici koji vrlo brzo treba da počnu sa prijavama za registraciju stambenih zajednica i kako će oni u lokalnoj samoupravi, koji vrlo brzo treba da počnu da rade, sad da znaju – ove jedne čeka obuka, ove druge nema ko da obuči sem mene i vas i medija, naravno, do detalja. Zato je važno računati koliko vam minuta treba za posao. Prvo, ovo je potpuno uobičajena i rečenica i član, ali dobro. Sve ono što nije, dakle, definisano ovim zakonom, tj. određeno ovim zakonom, a viste pitali šta, pa može da bude dokazivanje, uručivanje određenih poziva itd. I kada kažete, između ostalog, da ste vi potpuno za sve to brisanje, imate sve članove gde piše briše se, vaša poslanička grupa, bogami, daje amandmane. Prema tome, vaša poslanička grupa smatra da ovi članovi svi ne treba da se brišu, izuzev ovog jednog člana gde su rekli, a to je član 37. Tako da, tu mi je takođe zanimljivo da postoji razlika.Znači, još jednom da ponovim, sve ono što nije određeno ovim zakonom, kao i u nekim drugim zakonima, ide se na zub.

i čitanje stenograma ovog zasedanja će pokazati koliko dobrih razloga sam imala da tražim brisanje svakog pojedinog člana.Rubrum iznad člana 40. je organi stambene zajednice i njihovo formiranje. Ukupno u šest stavova, vi ovde objašnjavate šta su obavezni organi stambene zajednice, šta može skupština stambene zajednice i šta mora da radi u roku od 60 dana, šta radi upravnik, ili pak lice ovlašćeno odlukom stambene zajednice da je dužno da ponese.Sada imate ovde, u tom stavu 4. imate upravnik ili lice ovlašćeno odlukom stambene zajednice,

nije?Dakle, ako imate da je lice ovlašćeno odlukom stambene zajednice, onda to može biti neko ko je član stambene zajednice, može biti advokat, može biti ko? Čak, nedosledno i u jeziku i dajete rokove.U poslednjem stavu kažete, u slučaju poveravanja upravljanja profesionalnom upravniku, na osnovu odluke skupštine stambene zajednice, ili na osnovu pravila vlasnika, skupština može izabrati jedno ili više lica koja će posredovati u poslovima, između stambene zajednice i profesionalnog upravnika. Kako će posredovati? U čemu će posredovati? Šta će ta lica da rade između stambene zajednice i profesionalnog upravnika?

u profesionalnog upravnika, jer tvrdimo da niko volonterski neće hteti da preuzme ovoliko obaveza, da niko neće želeti da odgovara za ovoliko stvari, a da su istovremeno nekakvi članovi SNS plaćeni za taj isti posao, nego mi ovde sada uvodimo i organe stambene zajednice, što su odbori, komisije i druga tela i onda se odlukom skupštine određuje njihov sastav, zadaci i način rada.Znači, vi toliko posla dajete ljudima koji će biti upravnici zgrade, da je to nemoguće za bilo koga ko ima i posao, obaveze, život i sve drugo što ljudi imaju, da vode računa o tome. Vi se čudite kako smo mi vidoviti, što znamo ko će biti profesionalni upravnik, znate gospođo Mihajlović cela Srbija to zna, zato što se zna i kako prolaze konkursi koje vi raspisujete, zna se da se samo članovi SNS zapošljavaju u javnim preduzećima za koje ne vredi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, zna se na koji način sve to regulišete, ko se zaposlio u opštinama, ko se zaposlio u javnim preduzećima. Tako da, prosto ćete samo nastaviti praksu, pa će i ti profesionalni upravnici zgrada biti

i odbore, komisije i druga tela, će biti taj da će svi građani morati da plaćaju profesionalne upravnike zgrada, a ti profesionalni upravnici zgrada će biti članovi SNS, kao i svi ljudi koji su se do sada zaposlili,

a ne mora.I, dalje vas pitam, molim vas objasnite mi koji će to profesionalni upravnici, iz SNS da budu profesionalni upravnici? Kako to znate? Otkrite mi tajnu, pošto ja ne znam kako, šta se tu radi. U šta treba da gledam da bih znala koji će to profesionalni upravnik da bude.Samo još jedna mala napomena, podsetnik. Dakle, za vreme DS Zakon o javnim preduzećima, koji je napravljen i koji tačno odredio kako se biraju direktori i nadzorni odbor, nije postojao, napravila ga je Vlada u kojoj je SNS. Dakle, samo Dakle, samo da napravimo tu razliku.Ali, molim vas prosvetli te me, kaži te mi koji to politički, ne znam, članovi SNS će biti u zgradama i biti profesionalni upravnici? Ja stvarno ne znam, da sledeći put ja mogu to da procenim pre vas. Da budem bolja od vas, ako može.

da li zna iz svog života, okruženja, komšiluka, porodice, među prijateljima, bilo koga da se u prethodne četiri godine zaposlio, a da se nije zaposlio u nekom javnom preduzeću i da nije član SNS? E, zato ste doneli Zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru koji se odnosi na sve, ali se ne odnosi na javna preduzeća nego se odnosi na lekare, na učitelje i tako dalje. Na javna preduzeća se ne odnosi ni na ona republička, ni na ona na lokalnom nivou.Sami ste kritikovali gospođi Mihajlović razna preduzeća, doduše koje vode vaši koalicioni partneri, a ne koji vode vaši stranačke kolege da zapošljavaju ljude po partijskoj osnovi i tako dalje. To je bilo dok ste vi bila ministarka, a ne dok ste bili u opoziciji mada vi ste većinu svog vremena i bili u vlasti, zapravo i kada su neki drugi bili na vlasti. Tako da ne treba ja da vam objašnjavam da se u Srbiji zapošljavaju članovi SNS, to znaju svi građani Republike Srbije i svako zna barem nekoga iz SNS ko je preko stranke došao do posla. Možete vi pričati do sutra da to nije tako, ali građani vrlo dobro znaju kako je. Nemojte mi pričati da pre 2012. godine mi smo za to platili cenu političku, ali ne možete ubeđivati građane da se to više ne dešava, jer svi građani znaju da se članovi SNS zapošljavaju na sve moguće načine, a profesionalni upravnici će biti još jedna način da se to uradi. Poštovana predsedavajuća, poštovana potpredsednice Vlade, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, vezano za insistiranje ove priče oko profesionalnih upravnika i da će oni biti iz SNS, bez ijednog argumenta, bez ijedne činjenice kako je to moguće, ostaje nam samo da poverujemo da oni koji to govore i na tome insistiraju polaze od sebe.Što se tiče zapošljavanje nikada neću zaboraviti jedan štand 2012. godine uoči onih izbora kada smo smenjivali tu njihovu vlast, kada mi je prišao jedan čovek i kaže Krsto ovi obećaše kule i gradove, a kod mene u kući od pet članova porodice jedino radi strujomer. Tako su oni zapošljavali.Kada već kaže već kaže o tome kako je pitala nešto slučajne prolaznike, imam jedno iskustvo vezano za ovu temu oko profesionalnih upravnika. Smatram da su oni profesionalni vlasnici zgrada. Kako? Pa, ja sam jednom na Vračaru tražio neku adresu, nisam iz Beograda, pa mi je trebala pomoć slučajnog prolaznika. I, taj mi slučajni prolaznik kaže ovako – idete pravo, dođete do onog parka, skrenete levo, pa prođete zgradu Dragana Šutanovca, pa još malo pravi i to je ta adresa. I, stvarno je bio u pravu. Ne, bio je veoma korektan slučajni prolaznik. Dobro mi je objasnio. Tako da eto, velika razlika između profesionalnih vlasnika zgrada i profesionalnih upravnika. Hvala vam. **Maja **Saša Radulović** Pa, pošto se ovde govorim o ovim obaveznim organima stambene zajednice, da ponovo pitam ministarku, a koliko tih stambenih zajednica očekujemo pošto ste malo pre obmanuli građane time što ste im rekli da u obrazloženju piše, a a ne piše u obrazloženju, piše vam samo broj stanova. Nego, kažite ministarka, koliko stambenih zajednica očekujete pošto ćemo na osnovu toga moći da procenimo kolike troškove nameravate da navalite na građane Srbije i da dobijemo još malo partijskog zapošljavanja, da znamo o kom broju se radi, pa možda će nam i zaposlenost skočiti na taj način. Hvala a to da navalimo troškove. Ja ne znam da smo mi navalili troškove, ali možda su oni koji pomešaju stečajnog upravnika sa profesionalnim upravnikom zaista navalili troškove na sve nas. Prema tome, pročitajte obrazloženje za broj stanova 2011. a ne 2002. godine, kako kaže vaša koleginica. Hvala, ministarka, ali neće moći tako vickasto.Pošto u vašem obrazloženju imate samo broj stanova, ministarka, a govorimo o stambenim zajednicama, pa umesto da obmanjujete građane Srbije, kažite nam koliko stambenih zajednica, pošto sigurno ste radili procenu i nemojte da govorite nešto što nije istina.Ponavljam vam, u obrazloženju vam piše broj stanova, ne stambenih zajednica. Koliko stambenih zajednica očekujte, da bi mogli da procenimo koliko zapošljavanja upravnika očekujete po ovom vašem zakonu? Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gledaoci, ovi neartikulisani krici pripadaju „Pink Panteru“, koji mi je okrenuo leđa. Odnosno, da objasnim, „Pink Partner“ je grupa koja je sklona pljački.Ovaj amandman treba odbiti. Zašto nekog toliko interesuje ko će upravljati u stambenim zajednicama kada on sam nije nigde učestvovao? Čovek koji je prihodovao 49 miliona u svojoj imovinskoj karti je napisao da nema ništa. Znači, nemam nikakvog stana ne znam o čemu on vodi brigu i koliko se to njega tiče kada čovek u životu, uprkos prihodima iz Kanade, Amerike, Nemačke, uprkos prihodima enormnim koje je stekao ovde kada je postao američki poreski begunac, gotovo nema ništa. Koliko je Al Kapone odgovarao za 200.000 dolara, a neko za milion dolara nije odgovarao, ja povlačim paralelu da je Al Kapone sitna riba pljuckavica za ovog našeg i ja mislim da bi ga ovaj naš oderao i gurnuo u stečaj.

je izuzetno kratak. Mi smo tu predložili da se zameni rokom od 90 dana. Naravno, vi nama u odgovoru kažete da je taj rok sasvim dovoljan.Međutim, podsetio da smo pre par sati imali identičnu situaciju i raspravu oko roka, kada je u pitanju bilo donošenje određenih podzakonskih akata, gde profesionalna lica u Ministarstvu zahtevaju 90 dana roka, ne prihvataju manji rok, a ovde imamo neka lica koja su laici, neuke stranke, neuke u smislu pravnog poretka. Kada na sud dođete, pa kada niste pravnik, vi ste neuka stranka, misli se na pravno neuke stranke koje ne poznaju zakonske norme i ne poznaju ovaj zakon. Čovek koji je, recimo, izabran za upravnika, nisu želeli da plaćaju profesionalnog upravnika, želeli su da redukuju troškove u samoj zgradi, pa se neko lice prihvatilo da bude upravnik, i ima svojih drugih obaveza, ima porodične obaveze, ima poslovne obaveze i eventualno je zakasnilo i propustilo taj rok od 15 dana. Ne vidim šta bi to promenilo i šta bi toliko bilo bitno za zakonodavca ukoliko bi ostavio tri meseca, odnosno 90 dana rok za registraciju bilo kakve promene, pogotovo što se vraćam na na vođenje tog registra i na RGZ, koji ima 10 godina da nije u stanju da obavi već ono što do sada radi.Sada, kada imate toliku zagušenost, imali smo i poslanicu Čomić koja vam je ukazala koliko bi vam vremena trebalo da obradite sve te prijave, ja ne vidim zašto insistirate na kratkim rokovima, a ponavljam, imate kasnije u zakonu vrlo visoke kazne. To mislim da nije u redu i ne govori o dobroj nameri.

skupštine stambene zajednice i profesionalnog upravnika. Taj odnos se inače reguliše ugovorom. Ono što treba da radi profesionalni upravnik regulisano je zakonom.Obrazloženje da je lakši takav način komunikacije da ne bi skupština stambene zajednice morala da se sastaje mogu da razumem, ali mislim da niste u pravu. Treba profesionalni upravnik da polaže račune pred skupštinu stambene zajednice što češće. Treba svi vlasnici stanova da budu upoznati s tim šta on i kako radi.Ako date ovakvu mogućnost, to će se pretvoriti u praksi u to da olako verujući vlasnici stanova kažu – jao, evo, pa nek bude predsednik skupštine stanara taj koji će da jedini komunicira i oni će biti izopšteni iz te komunikacije. To nije dobro.Ovakva rešenja postoje na raznim mestima, naročito u privrednim društvima, gde vi možete da date neko ovlašćenje itd. Mislim da to u ovom slučaju nije dobro i ne treba da samo jedan čovek komunicira u ime skupštine stambene zajednice sa profesionalnim upravnikom. Zato predlažem da usvojite ovaj amandman.

Rubrum je skupština stambene zajednice. Zanimljiva su prava dva stava ovog člana 41. Prvim se stavom definiše - članovi skupštine stambene zajednice su svi vlasnici posebnih delova. Drugi stav kaže – kada je vlasnik posebnog dela pravno lice, u radu skupštine učestvuje njegov zakonski zastupnik i lice koje on ovlasti.Rekla za finansijske izveštaje, da ću se posle člana 35. vratiti sa pitanjem, pošto je obrazloženje da ova skupština stanara ima PIB, ima matični broj i, naravno, upisana je u APR-u, ali ne podnosi finansijske izveštaje, jer računovodstvu kaže da stambene zgrade, i da će se onda podrazumevati da su stambene zajednice i skupštine isto što i stambene zgrade.Šta će biti sa stambenim zgradama gde je polovina, trećina, kako gde, u velikim gradovima pogotovo, poslovni prostor? Šta se dešava, kako određujete šta će biti sa finansijskim izveštajima? Kako on radi uplate? Zašto on to radi?Nije radi?Nije pitanje samo, kako da vam kažem, da mi kažete – to ima u Zakonu o računovodstvu, jer nema, pošto u Zakonu o računovodstvu nema ni stambenih zajednica, ni skupština, ali je važno pitanje zbog toga što ćete imati razliku od slučaja do slučaja i imaćete tumačenje i zato što ćete imati tumačenja, zato ja tražim da se brišu, jer svaki član koji vam suštinski zadire u prava, bez obzira da li je u pitanju podnosilac prijave, odnosno upravnik, ili je u pitanju neko od stanara, ovim zakonom stavljate u interpretaciju njihova prava. To nije dobro ni po koga. Zato ja tražim da se tako definisane odredbe brišu, kao i ceo zakon. Mihajlović** Nema zabune iako vi kažete da možda ima. Član 16, opet ponavljam, kaže – stambenu zajednicu čine svi vlasnici poslovnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade, kada već pričate o tom poslovnom prostoru unutar stambene zgrade, a potpuno drugo su poslovne zgrade koje se onda registruju kao udruženja i dalje daju izveštaje. Ove ne daju finansijske izveštaje. Hvala.Na član 41. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Dveri.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su

Naravno, zadovoljni smo što je prihvaćen ovaj amandman. Zadovoljni smo što je prihvaćen jedan lep broj, da se tako izrazim, amandmana opozicije, ali to opet ne umanjuje činjenicu da je ovaj zakon loš, da je na štetu građana Srbije, da će im nametnuti dodatne obaveze i da treba glasati protiv njega. Tako da pozivam sve poslanike u Narodnoj skupštini da učinimo ono što je naša dužnost, kao zastupnika građana, i da u interesu građana odbacimo jedan ovakav zakon.

Suštinski zakonodavac predlaže da vlasnik stana mora da prijavi upravniku ili profesionalnom upravniku kome je izdao stan u zakup i da da njegove podatke.Smatram da ne treba vlasnik stana da prijavljuje upravniku kome je izdao u zakup stan zato što, ako on želi, vlasnik stana, da zadrži svoje pravo upravljanja i ako on učestvuje u troškovima održavanja zgrade, onda se on pojavljuje i na sednicama skupštine stambene zajednice i nema nikakva potrebe da daje upravniku te podatke.Dakle, nemojte terati građane Srbije da na neki način potkazuju, a upravnici će da potkazuju ko je kome dao stan u zakup. To nije njihov posao. Postoje zakoni kojima je regulisano prijavljivanje, ako ste hteli da uterate porez na zakup. Postoji zakon koji se bavi porezima na zakup i po kome su vlasnici obavezni da to prijave i postoje načini da se to utvrdi.Predložili smo ovim amandmanom da ukoliko u ugovoru o zakupu stana piše da će zakupoprimac da učestvuje u upravljanju zgradom i da će da učestvuje u troškovima održavanja, onda je naravno da će se takav ugovor i takav podatak prijaviti upravniku zato što onda zakupac može da dođe i da učestvuje na skupštini stambene zajednice. Nemojte raditi ovo. Nema razloga za tim da pravite čvoroviće od upravnika stambenih zgrada. Znači, sporna odredba ovog člana glasi – vlasnik posebnog dela dužan je da u roku od 30 dana, od zaključenja ugovora o zakupu sa trećim licem, dostavi upravniku podatke o zakupcu i obaveštenje da li će zakupac umesto vlasnika posebnog dela učestvovati u radu skupštine. To je ovaj čvorovićevski deo ovog zakona koji ne bi smeo da se nekom upravniku dojavljuju ovakve stvari, a čuli smo i u današnjoj raspravi, pošto su obaveze tih upravnika toliko velike, a nema nikakvu naknadu za to, da će verovatno biti profesionalni upravnici i onda otvaramo vrata za jednu čvorovićevsku državu u kojoj svi treba upravnicima da prijavljuju, a oni će dobijati licence, naravno, partijskom linijom, tako da dobijamo SNS upravnike cele Srbije i svih stambenih ulaza u Srbiji.Znači, ovo ne bi smelo da bude u zakonu, nego bi trebalo izbaciti, kao i obavezu upravnika, takođe. Podržavamo amandman kojim se ovo briše. Ovo je nešto neprihvatljivo. Da podsetim ministarku, još nije odgovorila – koliko stambenih zajednica očekujemo i koliko će upravnika na kraju biti? Hvala. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se ovaj amandman odbije, jer upravnik ima pravo da sazna ko je zakupac stana. Možda neko ko je okrenuo leđa, možda pripadnik grupe Pink Panter, možda neki odbegli poreski obveznik, možda neki pomahnitali stečajni upravnik i svakako da podaci koje vlasnik stana dostavlja o zakupcu mogu da pomognu upravniku

upravnik te podatke može nadležnim organima, ukoliko su zainteresovani da znaju gde je to lice, odbegli poreski obveznik itd, službenim licima može da da na uvid, odnosno to može da rezultira lakšim pronalaženjem osoba. Izgleda, tetka nije donela lek, a rekao sam dve šarene, a ne tri zelene. **Maja Zahvaljujem.Ovo je jedan od najspornijih članova ovog zakona zato što obavezuje vlasnike stanova da daju ugovore koje su sklopili sa eventualnim podstanarom

SNS.Gospođo Mihajlović, šta će upravniku podaci iz ugovora o osobama koje iznajmljuju stanove? Šta će on da radi sa tim podacima? Zašto mu treba ugovor na uvid da bi mogao da zna da li će u radu skupštine stanara učestvovati vlasnik stana ili eventualni podstanar? Najvažnije, gde ovde u zakonu piše da on neće zloupotrebiti te podatke?Pitate me gde da gledate da vidite da će ti upravnici biti članovi SNS? Gledajte u javna preduzeća. Gledajte u sve koji su dobili poslove po tzv. uslugama po ugovoru. Gledajte u notare. Gledajte u izvršitelje. Gledajte u bilo koju poziciju koja postoji u Srbiji, a na koju su došli isključivo članovi SNS i onda i onda mi ponovo recite da nemamo razloga da verujemo da će profesionalni upravnici, a svi upravnici će biti profesionalni, biti članovi SNS.Vi terate građane

ili da ih koriste za ko zna kakve sve namene, jer u zakonu apsolutno ne piše zašto su tim ljudima potrebni ugovori o zakupu stanova. Ako je razlog tome da se zna ko će učestvovati u radu skupštine stanara, postoje drugi načini da se to utvrdi. Dovoljno je da im da samo obaveštenje o tome ili, u krajnjem, taj će valjda upravnik videti ko se pojavljuje na skupštinama stanara i postoje drugi načini da oni saznaju ko će u tom radu učestvovati, a nikako da im se dostavljaju ugovori, jer ti ugovori sadrže podatke koje oni ne smeju da imaju.

koji je sklopio ugovor sa nekom mrežom mobilne telefonije, gde plaćaju po 15.000 evra mesečno. Ovakvim amandmanom mi ne možemo videti koji su to stanari i oni između sebe, pojedinci, dele te pare. Na ovaj način imamo mogućnost da vidimo sve one koji su u stanu, da vidimo ugovorom ko je to, kako radi, gde radi i na koji način radi,

gde dobijaju određena sredstva između 10 i 15.000 evra mesečno, a tu se pojavljuje samo jedan stanar koji je korisnik tih sredstava. Mislim da ovim zakonom imamo mogućnost da sve te stvari anuliramo, da sve bude kako treba i mislim da ovaj amandman treba da odbacimo i ovaj zakon da podržimo bezrezervno, jer je zakon dobar, zato što je zakon odličan, zato što ovim zakonom dajemo mogućnost svima da mogu da znaju ko je, gde je i kako radi i čiji je stan. Samo mala intervencija. o članu 41. Ovom prilikom sada, konsultovala sam se i sa predsednicom Skupštine. Dakle, vaš amandman ćemo prihvatiti, zato što smatramo na stav 4. gde piše – vlasnik posebnog dela objekta, itd, obavesti upravnika zgrade da će zakupac učestvovati u troškovima održavanja i upravljanja zgradom. Hvala.

Član 41. stav 4, to je sporni stav, o kome smo do malo pre raspravljali. Sada ćemo videti da li će ministarka prihvatiti i moj amandman. Vlasnik posebnog dela dužan je da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu sa trećim licem dostavi upravniku podatke o zakupcu, te mislim da se ovo treba brisati, jer nema potrebe nametati ovu obavezu vlasnicima posebnog dela, jer ukoliko se obaveštenje ne dostavi, vlasnik svakako zadržava pravo na učešće u radu Skupštine i svakako zadržava obavezu učešća u troškovima koja se u predloženom stavu reguliše. Hvala.

koji kaže – ako vlasnik posebnog dela ne dostavi podatke o zakupcu i obaveštenje da li će zakupac umesto vlasnika posebnog dela učestvovati u radu Skupštine, smatra se da vlasnik želi da nastavi da učestvuje u odlučivanju Skupštine i da je spreman da sam snosi troškove održavanja i investiranja.Dakle, dozvoljava se mogućnost da vlasnik stambene jedinice, jednostavno, bez ikakvih obaveštavanja bilo kome, bilo koga, bez dostavljanja podataka ugovora, produži da radi ono što je radio i do sada. Mislim da bi bilo dobro da se ovo rešenje kao alternativno, uključi umesto ovoga koje ste upravo prihvatili. Hvala. **Maja Gojković** Na naziv iznad člana 42. i član 42. amandman je podnela Gordana Čomić.Da

Veoma važan član i veoma važan stav. Obzirom da bi se odluke skupštine stambene zajednice mogle doneti i bez saglasnosti pojedinih vlasnika posebnih delova, s obzirom na član 43. ovoga zakona koji predviđa većinsko odlučivanje, čime se predviđa solidarna odgovornost članom 47, može se desiti da obaveze otplaćivanja kredita padnu na teret vlasnika koji nisu saglasni uzimanju tog kredita. kredita. To su veoma ozbiljne stvari i ne bi trebalo uzimati, ljude stavljati, vlasnike posebnih stambenih jedinica, u situaciju da otplaćuju kredite koje zaista nisu hteli, ukoliko stambena zajednica ne može da ih otplati. A kako će ih stambena zajednica otplatiti? Ona treba da ima samo sredstva za održavanje. Nije profitna organizacija. Tako da postoji veoma velika mogućnost zloupotrebe u otplati tih kredita. Hvala.

Postoji različita praksa od opštine do opštine i dan danas, po starom zakonu, kada se radi o izjavama vlasnika stanova koji na primer, daju saglasnost za nadziđivanje, za neku dogradnju, odnosno za pretvaranje zajedničkih ili prenamenu zajedničkih delova zgrade.Različita praksa je u tome što neko traži da te izjave budu overene, a neko ne traži da izjave budu overene. Kada se ta odluka donosi na sednici skupštine stambene zajednice i kad se svi potpišu na toj odluci ili na zapisniku, taj zapisnik ili odluka se overavaju pečatom stambene zajednice. I to je u redu. Onda je to overeno za to, garantuje onaj ko je lupio pečat. Ako te izjave idu na posebnim papirima, što je ovaj slučaj koji vi predviđate da postoji mogućnost i van sednice da se donese odluka, to znači da se na posebnom papiru svaki vlasnik potpisuje i daje saglasnost za to i to. To mora da bude onda overeno da bi izbegli zloupotrebe, a vaši saradnici, to pouzdano znam, vrlo dobro znaju koliko stotina i hiljada zloupotreba smo imali kod davanja saglasnosti gde su bili falsifikovani potpisi i onda se ti sporovi vode pred sudom godinama i godinama, i ne mogu da se razreše.To vam pričam iz iskustva, kao advokat, koji zastupa u tim sporovima.

poslanik Aleksandar Stevanović. **Aleksandar Stevanović** Dame i gospodo, poštovani građani Srbije, imamo jedan član koji ima jednu veliku specifičnost, a to je u načinu kako se glasa. U jednom momentu mnogi vlasnici stambenih jedinica, kojih otprilike znamo koliko imamo u Srbiji, i potpuno neutvrdiv broj vlasnika stambenih zajednica, se pita kakav je to način glasanja.Zamislimo glasanja.Zamislimo jedno društvo sa ograničenom odgovornošću. Imate 5 ortaka, odnosno pet članova, nisu to ortaci, jedan ima 50% udela, drugi ima 20% udela, treći ima 10% udela, i četvrti i peti imaju po 5% udela. Neko propiše i kaže, vlasnik svakog udela ima jedan glas, dakle ima 5 glasova, nezavisno od toga koliki je vaš udeo u firmi. Zgrade su parekselans slične takvom obliku organizovanja, ne narodnoj demokratiji. Potpuno je nelogično, ako želite da zastupate principe koji postoje svugde u svetu kada se uređuje stanovanje, da neko recimo, ko ima 50% vlasništva nad zgradom, u svojoj stambenoj jedinici, ima jedan glas, a da neko ko ima 5 ili 10% vlasništva u svojoj stambenoj jedinici, ali ima odvojenu stambenu jedinicu, takođe ima jedan glas.To je loše iz mnogih drugih razloga, na primer, vi time što uvodite takav način gde jednostavno diskriminišete ljude koji imaju veće stanove u proseku, na taj način vi ćete njih destimulisati da više ulažu. Zašto bi oni više ulagali, kada ih mogu nadglasati? Takav princip je prilično poguban, iako bi želeo da ovako predstavim na jedan plastičniji način, evo zamislimo listu koja je pobedila na izborima Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Da li bi sada iko pristao da se odluke, kada je reč o vladajućoj veštini donose prostom većinom šefova poslaničkih grupa koje su nastale iz te grupe? Verujem da to ne biste pristali ni u kom momentu, jer zna se ko je veći, ko je stariji, i čija reč ima veću težinu.S toga mislim da i kod stambenih zgrada treba primeniti taj princip, pa da u skladu sa time kolika je površina vašeg stana, u ukupnoj površini zgrade toliko i vlasnik stambene jedinica ima glasova. Mihajlović** To što vi predlažete, pored ovog obrazloženja koje ste dobili, da dodam još jednu stvar, to je apsolutno protivustavno. Dakle, odluka Ustavnog suda, kaže da to nije moguće odrediti prema površini stana. Mislim da je i u praksi, ako bismo sada razrađivali, mislim da je potpuno i logično.Šta to znači? Ako imate stan od 500 kvadrata, a neko drugi od 20,30 kvadrata, taj neko nema pravo ili ima jedan glas, a ovaj ko ima 500 kvadrata, on ima ne zna koliko glasova. Odluka Ustavnog suda kaže da to nije moguće.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandman je prošao Odbor zato što je podnet u skladu sa ustavnom procedurom. Ali, odnosi koji su predloženi između samih stanara nisu u skladu sa Ustavom. Neki profesori koji su ovde okrenuli leđa to su svakako trebali znati, ukoliko nisu iz dizajna uskočili u ekonomiju.Još nešto,

Obaveštenje o održavanju sednice Skupštine mora se istaći najmanje tri dana pre dana održavanja Skupštine, osim u hitnim slučajevima u kojima se obaveštenje može istaći na dan održavanja Skupštine. To je član 43. stav 6.Smatramo da se određivanjem ovako kratkih rokova, to je praktično petak za ponedeljak za zakazivanje Skupštine, a posebno mogućnošću zakazivanja Skupštine bez roka, obesmišljava pravo vlasnika posebnih delova da učestvuju u radu Skupštine.Smatramo da obzirom na nadležnosti Skupštine, kao i činjenicu da postoji upravnik zgrade, kao operativni organ koji može da preduzme najhitnije mere i koji se može i prinudno imenovati, ne postoji u radu Skupštine stepen hitnosti koji bi opravdavao sazivanje sednice na isti dan.Znači, to su sednice gde mogu da se veoma važna pitanja donose i nema razloga da to bude po hitnom postupku. Hvala. Ovaj amandman treba čitati u skladu sa stavom koji je pre toga. Znači, govorim o hitnom zakazivanju sednice, stav 4.

Na član 43. amandman su zajedno podneli poslanici poslanike grupe Demokratska stranka.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije,

a to je da ste vi članovima 4. i 5. predvideli da pojedine ljude isključujete iz kvoruma, pojedine vlasnike stanova, uskraćujete za pravo da odlučuju šta će sa radom biti, a način na koji ste vi definisali sazivanje skupštine stanara, vi ste zapravo omogućili da se to vrlo lako desi. Kažete – ako je neko tri puta nedostupan, sada ja ne znam kako mi dokazujemo da je on nedostupan, šta radimo sa situacijama ako recimo neko tri puta odlazi namerno kod njega u stan, kada zna da u vreme nije tamo. Kako se uopšte to dokazuje? Sama činjenica da skupština stanara može da se zakaže na dan održavanja nam otvara mogućnost da se skupština stanara zakazuje baš u one dane i na one dane kada ti stanari koje neko želi da isključi iz odlučivanja, ne mogu da dođu.Ovo je jako opasno kada je u pitanju recimo nadgrađivanje. Neko u teoriji može da sazove skupštinu stanara istog dana kada će ona biti održana i da to uradi na način da niko od stanara, recimo koji žive na poslednjim spratovima ne mogu da prisustvuju i na taj način mogu te ljude koji žive na poslednjim spratovima, apsolutno da isključe iz donošenja odluka o nadgrađivanju ili o dizanju kredita.Prosto način na koji ste definisali da skupština stanara može biti zakazana istog dana kada se održava, a da onaj ko ne dođe tri puta gubi pravo da bude deo kvoruma i da učestvuje u odlučivanju nam govori da vi imate nameru da na takav način neke ljude isključujete iz glasanja. Do sada je recimo za nadgradnju bila potrebna dozvola sto posto stanara. više neće biti slučaj i odluku o nadgradnji će moći da donese manjina stanara ako iz kvoruma isključite one ljude koji recimo ne mogu da se odazovu, da dođu na sednicu, a sednica je sazvana na isti dan kada treba da se održi. dopis od RTS da od 20,00 časova nisu u mogućnosti da prenose zasedanje Skupštine Srbije u direktnom prenosu zbog prenosa uživo takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju Srbije za 2016. godinu, pod nazivom „Inovacije, korak dalje“.Reč Sve što ste izgovorili zaista nije tačno i ne stoji ni u jednom članu zakona. Konkretno ne stoji u članu 43. zakona.Kada treći put nije došao na sednicu, on tog trenutka ne može da čini kvorum. Onog trenutka kada se ponovo pojavi, na četvrtoj, petoj itd, onda glasa. To je pod jedan.Pod dva, izvinjavam se, još uvek mi niste objasnili u šta ste to gledali, kako ste to projektovali da će profesionalni upravnici biti svi iz SNS i da ćemo mi time u stvari da kontrolišemo i upadamo u zgrade, pošto ste to pričali sve vreme. Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, ministarka, mislim da niste dobro predvideli način pozivanja na sednicu vlasnika stanova, tj. na sednicu skupštine stambene zajednice. Zašto?Imamo jedan zakon, ima više od 100 strana i sve detaljno regulisano, a način pozivanja vlasnika stanova je preko oglasne table koja možda postoji, možda ne postoji, nije utvrđeno da to pozivanje može da bude pošto ili mejlom što smo mi predložili ovim amandmanom i praktično nema dokaza da li je neko pozvan ili nije pozvan.Imate ljude koji ne žive u zgradama, a i ne izdaju stanove, prosto stan je prazan, žive u inostranstvu ili žive u nekoj drugoj zgradi. Takvih ima mnogo, makar po Beogradu. Pogledajte popis stanovništva da imate manje na popisu ljudi nego birača u biračkom spisku. Dakle, kako će vlasnik stana koji ne živi u zgradi da sazna da je pozvan na sednicu skupštine stambene zgrade, ako ne dolazi svaki dan i ne obilazi oglasnu tablu i ne vidi da taj poziv postoji?Mi smo predložili da se uputi mejlom poziv i poštom poziv, naravno da može i preko oglasne table, ali nemate dokaz da je neko pozvan. Taj neko ne živi tu, nije video, tri puta nije video i isključuje se iz kvoruma i onda vrlo mali broj ljudi može da donese odluku i o kreditnom zaduživanju i o nadgrađivanju te zgrade. Zahvaljujem.Radi odlučivanja Skupštine i razlog za šta želim da se briše ovaj član je 5. stav koji govori o tome kako Skupština radi i odlučuje.On glasi vlasnik posebnog dela može glasati i pisanim ili elektronskim putem, u kom slučaju se za potrebe izračunavanja kvoruma smatra da taj član stambene zajednice prisustvuje sednici, samo kad glasa. A o čemu glasa ako inače nije bio tu?Znači, vi ste uveli stav da se može bez obzira šta je tema sastanka stambene zajednice, ko šta predlaže, šta bilo, onaj ko će glasati elektronskim ili pisanim putem on je kvorum.Ne znam da li razumete koliko ilustracija ovaj zakon ima u uskraćivanju prava. Šta znači stav? stav? Dok sam čitala zakon razumem da ste imali neke namere, ali to ovde ne piše. Dobre namere eventualne u zakonu ne pišu, ovde piše da vlasnik može da glasa pisanim ili elektronskim putem i u tom slučaju za potrebe izračunavanja kvoruma se smatra da je on prisutan.Sada vi meni objasnite kako se to dešava, da nije bio na sednici u raspravi i nema pojma o čemu se radi, ali glasa? Da li razumete da se radi o tri miliona stanova i ne znam koliko će biti stambenih zajednica, neće biti manje od 100.000, da da se radi o pravima koja su napisana u Ustavu, o osetljivim ljudskim pravima. Onda vi stavite ovaj može da glasa, nema veze. Ne želim ni da zamislim kako ovo može da izgleda u realnosti. Zato vas molim da razmislite još jednom. Ali, zašto ne bi glasali elektronskim putem? Evo, ja ću prava tako da glasam u svojoj skupštini stanara. Prosto, to je način da se olakša posao upravljanja zgradom.S druge strane, moram da priznam da je ovaj član zakon proizašao najviše upravo iz komentara predsednika skupštine stanara. Zaista jeste. Znači, mi smo ga uvrstili u zakon jer je to prosto praksa, ali prihvatili smo dnevni red, što ste potpuno u pravu.